Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Molim uključimo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je prethodno obvezujuće mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kapetan Mario Babić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Dopustite da kažem nekoliko riječi o javnom obalnom linijskom prijevozu. Javni prijevoz putnika i vozila između hrvatskih otoka i obale obavlja se na 53 linije sa 77 brodova u 80% vlasništvu Jadrolinije. Tijekom 2010. godine prevezeno je 11 milijuna i 500 tisuća putnika, i 2 milijuna i 600 tisuća vozila. Ohrabruje da u 2010. godini bilježimo blagi porast u broju prevezenih putnika, i zaustavljena stagnacija, odnosno padanje prometa vozila. To nam na neki način potvrđuje da je u ovom dijelu Hrvatske kriza prolazi ili je prošla. Trenutačno Jadrolinija obavlja 88% prometa, u prošloj godini izgrađena su dva nova broda, izgrađene su četiri nove trajektne rampe. Ono što posebno želim naglasiti, a to je da u 2010. godini nisu imali pomorskih nezgoda, nije Bogu hvala bilo ni poginulih, ni ranjenih u javnom obalnom linijskom prijevozu, pa i ovim putem koristim priliku da se zahvalim zapovjednicima i posadama hrvatskih brodova. Dva su razloga zašto smo predložili izmjene i dopune Zakona o javnom obalnom linijskom prijevozu. Prvi je usklađenje sa dozvolom koji smo dobili od Europske unije. Naime uredbom Vijeća Europe iz 1992. godine u teritorijalnom moru bilo koje države članice javni obalni prijevoz, odnosno kabotažu mogu obavljati svi brodovi bilo koje države članice Europske unije. Mi smo u tijeku pregovaranja zamolili da se za Republiku Hrvatsku na određeno vrijeme odgodi primjena ove uredbe, kako bi na taj način za još neko vrijeme zaštitili brodare hrvatske državne pripadnosti. I zaista dobili smo odgodu od Europske unije, na način da se kabotaža za brodove hrvatske državne pripadnosti dopušta do 31. prosinca 2016. godine. unije ohrabruje jer potvrđuje da ako se uporno kuca na vrata, ako se argumentirano dokazuje da se primjedbe uvažavaju. I upravo ovu odluku Europske unije implementirali smo u prijedlogu izmjena i dopuna zakona. Drugi razlog zbog kojeg mijenjamo zakon jest što je 31.3.2011. godine bio krajnji rok do kada je trebalo raspisati natječaj za preostale trajektne linije. Svjesno nismo raspisali natječaj, kako bi implementirali ovu odluku odluku Europske unije, i drugi razlog kako bi još neko vrijeme omogućili nacionalnom brodaru Jadroliniji da ima ekskluzivitet u obavljanju javnog linijskog prijevoza, i kako bi na taj način pripremili pripremili bolje za vrijeme kada dođe i kad se kabotaža otvori za sve države Europske unije. Slijedom iznesenog, molim vas da prihvatite ovaj prijedlog izmjena zakona, i usput želim naglasiti da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala vam lijepa. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze? Ne. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Gari Cappelli. Izvolite.

vrlo vrijedan i bitan prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, dakle s konačnim prijedlogom zakona. Samim tim da je u ovom trenutku od ukupno 56 državnih linija koncesionirano ukupno 18 državnih linija, od čega 14 brzobrodskih, 3 brodske i jedna trajektna linija, dakle kao što vidimo nekoncesioniranih državnih linija ostalo je ukupno 38. Pa itekako je važnost ovog zakona da na neki način je, koji je u biti implementacija europske uredbe o kabotaži, kojom smo mi na neki način uspjeli produžiti rok za koncesiju, zaštititi domaćeg brodara, ako samo spomenemo da 88% prometa na, dakle na linijskom prijevozu pokriva Jadrolinija sa svojih 57 brodova, koja je prevezla negdje skoro 10 milijuna putnika, oko 2 i pol tisuće vozila, da je u Jadroliniji negdje oko tisuću i 300 pomoraca i još negdje oko 300 zaposlenih, da Jadrolinija pokriva 3 međunarodne, 28 trajektnih, 7 katamaranskih, 3 brodske linije i jednu dužu obalnu, sasvim je dovoljno da se kaže koliko je bitan ovaj zakon, dakle koji na neki način daje mogućnost najvećem našem nacionalnom brodaru da se pripremi za tržišnu utakmicu zajedno sa zemljama Europske unije, a to je da se ovaj rok produžava, dakle da do kraja 2016. se pripremi, a dokaz je da to naš nacionalni brodar je itekako već i sad dokazao da ide u tom smjeru, da sa ovih par godina sa obnovom flote je i u mogućnosti da dočeka 2016. kad će biti omogućena kabotaža da se na taj način predstavi i u tržišnoj utakmici što kvalitetnije. Isto tako bitno je reći da je odgoda kabotaže za turističke brodove do 31.12.2014., a da jedino što nije uspjelo a to je kabotažno tegljenje, nije dobilo odgodu, međutim kabotažno tegljenje znamo da je na neki način i pod koncesijom, tako da na neki način je i zaštićeno samom koncesijom koju obavlja u određenoj luci. Dakle, isto tako je bitno reći da je odredba u skladu sa novim Zakonom o financijskoj odgovornosti koju je ovaj Sabor prihvatio pa s time je i usklađuje se i sa tim dijelom. Dakle, bitno je reći da da donošenjem ovog zakona produljuje se rok dodjela koncesije za 2 godine čime se utvrđuje obveza dakle raspisivanja natječaja do travnja 2013. godine te se i utvrđuju rokovi važenja dakle u skladu sa pregovaračkim stajalištem. I smatram da treba dat itekakvu potporu ovom prijedlogu zakona u izmjenama, dakle i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu s konačnim prijedlogom zakona jer on će itekako zaštiti nacionalnog prijevoznika koji znamo sami u najtežim vremenima je plovio na na nerentabilnim linijama, znamo da i danas imamo linije gdje dnevno koji put imamo i jedan ili dva putnika. Imamo trajektne linije na kojima u večernjim zadnjim satima koji put nema niti jednog vozila niti jednog putnika. Pa stoga treba nacionalnog brodara pripremiti kvalitetno za tržišnu utakmicu krajem 2016. pa u ime kluba HDZ-a dajemo punu potporu ovom prijedlogu zakona. Hvala. Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Klub SDP-a podržat će ove izmjene zakona. Posebno što se odnose i na naše preuzete obveze ili dobivene nekakva prava u pristupnim pregovorima, posebno što se tiče dakle koncesija, raspisivanja natječaja i tome slično. Želio bih ipak reći nekoliko riječi o stanju prometne povezanosti otoka koje su ustvari najviše tiče cjelokupni ovaj zakon. Dakle, vrlo je jasno da ništa na ovom svijetu nije besplatno pa tako niti standard povezanosti hrvatskih otoka sa kopnom ili povezivanje otoka međusobno. I činjenica je da hrvatski porezni obveznici izdvajaju novce u proračun iz kojega se dakle jednim dobrim dijelom i financiraju ove

svojom politikom omogući svim dijelovima RH da se građani koji tamo žive, koji tamo žele živjeti ili koji tamo borave u manjem ili većem vremenskom periodu osjećaju dakle ne puno zakinuti zato što se nalaze na otocima. I u tom smislu moram reći da je vidljiv napredak posljednjih godina, odnosno početkom od 2000. pa do evo do 2009. dok nije došla kriza pa je to malo stagniralo, da je vidljiv napredak u prometnoj povezanosti otoka, da je vidljiv napredak i u standardu prijevoza, u kvaliteti brodova, u brzini povezanosti i da bi bilo dobro da kada se bude štedjelo na nečemu da to bude zadnja stavka na kojoj će se štedjeti. Držim da je odgoda izgradnje neke škole ili obnove neke luke ukoliko baš nije nužno da se uopće može tamo pristajati nema takav utjecaj na standard stanovništva na otocima kao što bi imalo ukidanje ili promjena voznog reda jedne trajektne linije. Oni koji žive na otocima znaju koliko je ustvari koliko je život vrlo često podređen trajektnim linijama. Tako i osobno, kad dođem doma nikad ne kažem sat kad sam došao doma nego kažem došao sam s tim i tim trajektom i onda se otprilike sve zna. Postoji određeno nezadovoljstvo otočana s otoka Hvara razinom povezanosti u posljednje dvije godine zbog ukidanja jednog polaska. Dakle, nema više 4 nego 3 linije dnevno i nažalost to je u dijelu Splitsko-dalmatinske županije jedina linija koja je ukinuta kad je bila ona racionalizacija koja je bila nužna zbog jednostavno smanjenja izdvajanja u proračunu i mislim da je dobro to još jednom napomenuti. Dakle, da bi bilo dobro da se u postojećim resursima pronađe mogućnost da se ta jedna trajektna linija vrati. Češćim boravkom na otoku Hvaru ustvari vidio sam značajnu razliku između povezanosti recimo otoka Brača i otoka Hvara s kopnom i mislim da bi tu trebalo omogućiti i vratiti se na stanje iz 2009. godine. Također, otočani vrlo često, a dakle posebno oni koji se bave turizmom napominju neprihvatljivo visoke cijene trajektnih karata posebno za vozila ne za otočane nego za one koji nemaju otočni popust. Također, smatram da bi na neki drugi način trebalo pronaći mogućnost da se i te vrste, dakle da se i ta vrsta prijevoza da se cijena smanji da otoci i otočani budu konkurentniji što se tiče dakle cijene boravka turista na otocima. Zato što je jednostavno za cijenu trajektne karte primjerice 4-člane obitelji od Splita do Vele Luke se može negdje drugdje ljetovati 3, 5 ili 7 dana zavisi od broja zvjezdica gdje ta gdje ta obitelj želi ljetovati. No, svjesni također dakle da država u ovom trenutku izdvaja koliko može voljeli bi ukoliko bi to bilo moguće na neki način ili povećati ili naći neke druge izvore financiranja bilo kroz cijenu goriva, bilo kroz cijenu registracije vozila da bi se jedan dio novaca mogao usmjeriti upravo na dodatno dakle smanjenje cijene karata i nekakve potpore Jadroliniji. Uostalom za vrijeme dok je za otok Brač primjerice vozile dakle 2 tvrtke – jedna državna Jadrolinija i jedna privatna koju neću sad reklamirati otočani su, iako se dakle radi o rentabilnoj liniji, na neki način bojkotirali ovog drugog brodara jer su bili svjesni da će Jadrolinija uvijek voziti bez obzira i svugdje. Bez obzira bilo rentabilno ili ne, a da privatnici i na neki način ipak gledaju, ipak ne smatraju ga svojima. To naravno možda nije dobro razmišljanje, ali je dovoljno ilustrativno da opiše ono što otočani osjećaju prema Jadroliniji. Dakle, kao jednu svoju tvrtku i bez obzira dakle na razinu povezanosti uvijek imaju razumijevanja osim kad naravno to bude došlo do te mjere da je neobranjivo. Također, želio bih se pridružiti onima koji smatraju, iako nije ova tema, da bi se pomorcima trebao omogućiti beneficirani staž te pozivam naravno Vladu da kad je već dobila potporu većine u Saboru za koalicijski sporazum da onda i taj koalicijski sporazum u tom dijelu konačno i primjeni. Zahvaljujem. Klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Nedjeljka Neda Klarić, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo kao što smo čuli već da je suština donošenja ovog zakona u produženom roku za davanje koncesija na državnim linijama u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu sukladno planiranim sredstvima u proračunu države za 2010. i 2011. godinu, a kao i u projekcijama za 2012. i 2013., za pristupanje u postupku dodjeljivanja koncesija na onim linijama koje do sada nisu koncesionirane. To je rok od dvije godine i naravno sa pet ide se na sedam godina. To je rok od dvije godine i time se stvara obveza raspisivanja natječaja do travnja mjeseca 2013. i utvrđuju se rokovi važenja ugovora što je sve u skladu sa pregovaračkim stajalištem i na taj način se osigurava kao što smo i do sada čuli također se pridružujem takvom promišljanju i interes domaćih brodara u prijelaznom razdoblju, a zakonom je propisano da se javni natječaj za davanje koncesija sukcesivno se godišnje raspisivati za određeni broj državnih linija sukladno planiranim sredstvima i taj rok ističe početkom travnja 2011. godine. U dosadašnjem razdoblju također smo čuli od gospodina Garia Cappellia koji je govorio i u ime Kluba zastupnika HDZ-a od 56 državnih državnih linija koncesionirano je svega 18 državnih linija, od toga 14 brzobrodskih, 3 brodske trajektne linije. Sada se djelatnost uglavnom obavlja Jadrolinija kao i 11 putničkih brodara. Odobrena su prijelazna razdoblja za obalni linijski pomorski prijevoz i javni linijski do 31. prosinca 2016., a za povremeni izletnički prijevoz do 31. prosinca 2014. i taj se rok produžava za određeni broj državnih linija s time da se obuhvate sve državne linije. I tu je zapravo poanta donošenja ovoga zakona. Ovaj produženi rok je u funkciji također smo čuli pripreme u konkurenciji koja će uslijediti na europskom tržištu. Treba reći također da ugovori koji su zaključeni do pristupanja RH u EU ostaju na snazi do 31. prosinca 2016. godine. Jednako kao što i znamo da je ovaj prijedlog zakona u skladu sa Zakonom o državnim poticajima. Naravno donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri ću podržati. Hvala vam lijepa.

Hvala. mislim da je prigoda i uz ove izmjene ovog zakona spomenuti da Vlada Republike Hrvatske ulaže znatna financijska sredstva u modernizaciju i izgradnju državnih, županijskih ali i lokalnih morskih luka, pristaništa i lučica već čitavih praktički proteklih 8 godina. Prilika je sada spomenuti da su u proteklom razdoblju obnovljene mnoge luke i pristaništa, njih 54 prilazne ceste, ali obnovljeno je flota Jadrolinije. To su bile osnovne pretpostavke za povećan broj trajektnih linija na čak 56 koje povezuju 52 naseljena otoka. Samo na području Zadarske županije iz koje dolazim je 17 naseljenih otoka koji su dosta dobro povezani sa linijama. Sve ovo je Vlada napravila u cilju povećanja lučkih kapaciteta ali poboljšanja kvalitete usluga. U povezivanju hrvatskih otoka s kopnom zadaća je bila podizanje razine kvalitete života na otocima koju je sustav pomorskog linijskog prometa kao okosnica svih napora za poboljšanje kvalitete života na otocima dosegao do evo sada već možemo reći primjerene razine. Po broju veza i učestalosti prometa na njima postignuta je dobra razina. U okviru sustava, a na zadovoljstvo naših otočana rješavani su gotovo svi prometni problemi otoka. Uspješnosti je pridonio također i nacionalni brodar koji drži značajan broj linija i koji je modernizacijom i pojačanjem svoje flote doprinijeo kvaliteti prijevoza. A sustav pomorskih veza kopno-otoci daje izravan doprinos uspjehu cijele turističke sezone i turizma u cijelosti. u cijelosti. Poznato je da nismo imali nikakvih posebnih poteškoća, da se promet odvijao izuzetno sigurno bez kašnjenja i bez zastoja. Poznato je također da zbog sezonskog karaktera ove djelatnosti i specifičnosti našeg priobalja i otoka 90% linija je nerentabilno i da tu država značajno subvencionira ovaj dio. Evo i dosadašnjim zakonskim propisima se postizao najvažniji cilj, a to je bila efikasna organizacija i kontinuirano održavanje sistema linijskog obalnog pomorskog prijevoza uz zadržavanje sigurnosti što je nekako uz nadzor nad provođenjem zakona i bila najvažnija Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz kao davatelja koncesije. Najznačajnija je činjenica ovih izmjena koje danas imamo pred nama da su odobrena prijelazna razdoblja i to za obalni linijski prijevoz, znači do 31.12.2016., za povremeni izletnički prijevoz do 31.12.2014., te za obavljanje javnog linijskog pomorskog prijevoza do 31.12.2016. Ova prijelazna razdoblja uvedena su kako bi se domaćim brodarima u javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu i povremenom izletničkom prijevozu omogućilo duže vrijeme pripreme pripreme za konkurenciju koja ih čeka na zajedničkom europskom tržištu. Ovdje treba spomenuti da je i Vlada dosadašnjim i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture mnogim mjerama do sada poticalo konkurentnost naših brodara. Podržat ću ovaj prijedlog zakona, jer je njegova intencija da se u produženom roku za davanje koncesija na državnim linijama u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu, a sukladno planiranim financijskim sredstvima u državnom proračunu pristupi postupku dodjeljivanja koncesija na nekoncesioniranim državnim linijama, a čuli smo da ih ima još znatan broj kako bi se osigurala zaštita domaćih brodara i omogućilo duže vrijeme pripreme za konkurenciju koja upravo naše brodare čeka na zajedničkom europskom tržištu. Evo iz tih razloga ću podržati ovaj prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Vjerojatno ovog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu karakterizira velika nerentabilnost, te njegovo funkcioniranje nužna bila državna potpora odnosno subvencije. I to treba istaći da je u tu svrhu država u 2007. godini izdvojila 371 milijun i 300 tisuća kuna u 2009. godini je izdvojila 436 milijuna i 800 tisuća, a u 2010. godini 365 milijuna kuna. Mislim da je ovo važno istaknuti da se vidi briga Hrvatske države prema svim svim građanima koji žive na otocima jer nam je interes da ljudi žive tamo gdje su rođeni, da ta njihova mjesta ne napuste i zato se izdvajaju velika sredstva. Uz tu trećinu kad govorimo o otocima iskoristit ću prigodu pa ću kazat nešto i o našoj Zagori u samo dvije rečenice. Velika se sredstva izdvajaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave na povezivanje autobusnih veza u Zagori sa njihovim gradskim ili općinskim sjedištima. Tako evo recimo primjerice grad kojem sam na čelu izdvaja godišnje milijun i pol kuna iz svog proračuna na to …/Govornik se ne razumije./… Ali da se vratim ovoj temi. U procesu pregovora pristupanja Europskoj uniji u poglavlju Prometna politika usvojenog 5. lipnja 2007. godine te dodatkom na pregovaračko stajalište od 6. svibnja 2010. godine

treba nam jedno vrijeme prilagodbe da bi se to uskladilo sa zakonodavstvom Europske unije. Ti, kao što je gospodin državni tajnik rekao, to je uspjeh i pregovaračke politike našeg pregovaračkog tima. Na traženje Hrvatske EU je odobrila prijelazno razdoblje u zajedničkom stajalištu Europske unije za poglavlje 14., a to je da ugovori zaključeni do pristupanja Hrvatske Europskoj uniji ostaju na snazi do 31. prosinca 2016. Dakle, jedno solidno prijelazno razdoblje prilagodbe zakonodavstvu Europske unije iako osobno smatram da će uvijek trebati državna subvencija i da će se morat naći načina